първо четене на 23 януари 2013 г. законопроекти с вносители: първият – Министерски съвет, а вторият по време законопроект – на Диан Червенкондев и група народни представители. Преди това – процедура.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Вчера завърших изказването си с предложение да бъде извикан министър-председателят, тъй като има разнобой в институциите на държавата. Днес разнобоят става съвсем очевиден президентът на страната казва, че се разграничава от твърденията на вицепремиера Цветан Цветанов, и казва, че е нарушил договорка между участниците и е споменал име на групировка, а по това нещо не е имало становище. И даже се казва, че на своя глава или в някаква договорка с премиера (или с кой), е направил това изявление. От друга страна най-странното е аз повдигнах тук въпроса за прокуратурата, вижте какво прави главният прокурор. Той казва, че терминът „обосновано предположение” не е използван в онзи, в правния смисъл на думата, а в някакъв друг смисъл на думата. В какъв смисъл го е използвал вицепремиерът, който би трябвало да говори в смисъла на правните термини, става абсолютно неясно, но той се разграничава. Той казва, че прокуратурата не може да се използва за вземане на едно или друго политическо решение. Цитирам: При тази ситуация не може да се основава или да бъде оправдание за едно или друго политическо решение. Имаме разграничение на президента и на главния прокурор от изказванията на вицепремиера. Единственият, който трябва да дойде и да внесе яснота по този въпрос – какви ги говори неговият вицепремиер и вътрешен министър, е министър-председателят. И затова, много Ви моля, тъй като сме станали за смях навсякъде по медиите, щото тук заедно ставаме за смях, моля Ви, едно по едно за започнем да чистим тези неща. Да дойде министър-председателят и да каже какво точно е казал, щото пък един колега тук каза, че нищо такова няма. Един господин – Доброслав Димитров. Така че какво има всъщност казано е от съществено значение. Защото един наш колега пък – водач на Парламентарната група на левицата, влезе в сайта на „Хизбула”. Сега ние тук се делим на едни проирански, други – антиирански, едни – проруски, други – про- не знам си какви, някой ще застане ли на българска позиция в този парламент? Да дойде министър-председателят и да разсее всички тези съмнения, защото иначе ще цъфнем по всички сайтове с нашите изявления! Ние нямаме позиция! Не можете ли да разберете, че не бива едно политическо тяло по такъв ключов външнополитически въпрос на националната сигурност да

Поставям на гласуване направеното предложение да бъде поканен министър-председателят и задължен, ако се приеме решението, за изслушване по поставения въпрос в пленарната зала. Гласуваме.

Уважаема госпожо председател, вече втори ден се обсъждат решенията на Консултативния съвет за национална сигурност. Какви решения има ние не знаем, но аз искам да застана тук от свое име и от името на 24 народни – независими, които не знаят никога какво се случва в този Консултативен съвет. Затова молбата ми е наистина да се направи необходимото, за да може Народното събрание също да бъде информирано за това, което се случва там, за да не следим ние от вестниците и от това кой представител на коя парламентарна група – дали отляво, или отдясно, споделя с нас през медиите или пред тази трибуна. Така, че моята процедура е наистина да бъде намерена формата, по която да бъдем уведомени. Моля, продължаваме с доклада за второ четене на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Господин Червенкондев, слушаме Ви. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да направя процедурно предложение за допуск в залата на следните гости, които да участват в обсъждането на законопроекта. Това са: Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, господин Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” към Министерството на икономиката, икономиката, енергетиката и туризма, и господин Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение за допускане в залата.

контрол, № 202-01-83 от 12 декември 2012 г., внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

предприятието „Международен пловдивски панаир” да отпадне от списъка по Приложение № 1. Какво е Приложение № 1? То е към чл. 3 от Закона за приватизация, който предвижда, че за определен кръг търговски дружества не се прилага общият режим, който беше въведен със закона, а именно – всички държавни дружества с приемането на закона да бъдат обявени за приватизация, освен две категории. Втората ще стигнем при § 2, които са за националната сигурност. Но обърнете внимание, че за определен кръг дружества, сред които и „Международен панаир – Пловдив”, се иска именно решение на Народното събрание, за да се пристъпи към приватизация. Защо това е така? Очевидно защото в случая за дружества като Пловдивския панаир не може да се подхожда чисто пазарно, не може да се подхожда чисто търговски. Тези дружества са носители, по предмета на своята дейност, и със задължения – с функции, които са не просто от частен характер, а и от публичен характер, тоест имат общодържавно значение. Международният пловдивски панаир безспорно е едно такова дружество, тъй като през цялата му история то е било държавно и е било един от основните инструменти на търговската политика на страната. Търговската политика не може да се сведе до частните фирмени политики на отделните участници, нито пък панаирът като такъв може да се сведе до търговско предприятие, което трябва да максимизира печалбата си. Вижте какви са мотивите, с които се предлага от вносителите на законопроекта панаирът да отпадне от този списък. Акционерното участие на държавата в „Международен

поради това държавата не може да участва пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не получава дивидент. С отпадането на дружеството от списъка по Приложение № 1 се създава възможност Агенцията за приватизация да предложи за продажба акциите, които държавата притежава, то да стане публично дружество и това обстоятелство би създало по-голяма прозрачност в управлението му и би подобрило контрола върху дейността му от страна на Комисията за финансов надзор. Виждате, че това предложение е в пряко противоречие със смисъла на Приложение № 1 и с функциите на „Международен панаир – Пловдив” като инструмент на държавната търговска политика. Съгласете се, че е несериозно държавата да заявява, че с 50% участие в едно дружество тя не може да го управлява, че няма прозрачност в неговата дейност, че то едва ли не е извън контрола на публичната власт, и за да го направим прозрачно и управляемо, трябва да му продадем акциите на неизвестно кой. Госпожо председател, това предложение е пореден пример за неспособността, за отказа на компетентните органи, на правителството да упражняват правата на държавата като собственик, като добър стопанин. Известно е, че Пловдивският панаир през тези години беше предмет на не една и две публикации, противоречиви съждения на съда по отношение на права на собственост, по отношение на начина на придобиване на мажоритарен дял и така нататък. Вместо държавата да застане като реален, отговорен собственик и да упражни правата си и да изпълни задълженията си на собственик на дружество, което има държавни функции, тя бърза да се освободи от него по най-безотговорния начин. Ето защо предлагам с пълна убеденост да гласуваме против приемането на

Има ли някаква разлика, защото при вземане на решение, една стотна да си под 50%, ти не можеш да вземаш решение, а взема решение този, който е с 50 цяло И тук да поставяте, че държавата е 50 на 50… Ако може, кажете кой допусна в това дружество да се стигне дотам, че държавата да има 49 и мъничко отгоре, но не и 50 и мъничко отгоре?! Благодаря. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Пирински! Наистина може да се каже, че това вече не е държавно предприятие, защото е под 50% и държавата реално реално не може да упражнява какъвто и да било ефективен контрол като собственик. Защо? Защото, както Вие споменахте, държавното участие по какъв начин, няма значение, или пък има значение за съответните органи, е паднало под 50%. По-важното е, че след като се променя собствеността и тази на държавата пада под 50%, по особена схема се променя и Уставът за управление на това дружество. Вече всички решения – за събирането и свикването на Общото събрание, вдигането на капитала и основните права по Търговския закон на всеки собственик, се вземат с решение от две трети. Господин Пирински, тези две трети означават, че това, което се случва в момента – няма разпределение на дивидент, няма промяна на управителя или на изпълнителните органи на това дружество, няма свикване на най-високия форум Общото събрание по какъв начин да управлява държавата. Считаме, че много по-ефективно е да се повиши тази прозрачност чрез обявяването на това предприятие за приватизация като публично, да се листва на фондовата борса и както стана с енергоразпределителните предприятия – държавата да събере най-висок дивидент за себе си. Ще напомня на колегите от Икономическата комисия, че когато гледаха предложението на господин Пирински, в комисията нямаше нито един

Разликата е, че няма разлика, в смисъл, че няма две трети. Така че държавата при всички случаи има възможността да застави, ако е мажоритарен толкова собственикът, да се съобразява с нейната воля. Разбирате ли колко е смешно и абсурдно да твърдите, че цяла държава не може да осигури прозрачност на дейността на едно дружество, когато половината акции са нейни, където тя има пълната възможност да информира обществото...

(Смях в ГЕРБ.) Човек, когато иска да участва в дискусия, слуша отговорите, а когато иска да слуша себе си, се мъчи да надвиква. Не повтаряйте подобно нещо, защото то е абсолютно необосновано обвинение към мен. Аз изразявам собственото си убеждение. Смятате ли, че не съм убеден в това, което говоря?

е въпрос, на който господин Червенкондев Ви отговори – че нямало значение. Аз смятам, че има значение. Този отговор се губи в онази сива мъгла, която е зад цветовете и в която никой не ще да бръкне, за да види къде е заровено кучето. господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Какъвто и да Ви беше спорът, той е несъществен. Същественото, важното е, че днешният ден е един много тъжен ден за пловдичани. Този дебат е пловдивски дебат. Не виждам пловдивските депутати от цялата част на залата, които се спотайват, свиват и мълчат. Защото за да се стигне до този кошмарен ден за пловдивчани, с което се приключва един 120-годишен символ за Пловдив, са виновни и преждеуправляващите.

защото с този акт приключва моята многогодишна борба за спасяването на Пловдивския панаир, приключва неуспешно, приключва с фиаско. в тази междупартийна мъгла, за която се говореше преди малко, се оказа в крайна сметка възможно да стане невъзможното – като справедливост и като акт в днешния ден. ГЕРБ дойде на власт и пловдивските депутати станаха депутати от ГЕРБ в този парламент, защото по пловдивските улици и зали обещаваха да спасят Пловдивския панаир.

на високо ниво се правят сделки – не само ГЕРБ и ДПС, за каквито сделки сме говорили, а се правят сделки – колкото наглед да се мразите и ритате, и плюете, стават и БСП. Защото днешният ден е резултат на една сделка на високо ниво. В една от първите години на откриването на Пловдивския панаир, за мен стана ясно какво се готви.

се оттегля на четири очи с този собственик, високопоставен партиен член от БСП, тогава за мен беше ясно, че сделката е сключена и че е въпрос само на време, за да бъде реализирана, да бъде осъществена. Този акт се осъществява днес с приемането на това решение, с гласуването на този текст. Така че пловдивчани ще пият една много студена вода, студена вода, резултат от сделката между ГЕРБ и БСП, осъществена на високо ниво чрез трети лица, в триъгълни операции, които в Пловдив някои хора добре знаем как се очертават и как се реализират. Ще призова – поне пловдивските депутати от ГЕРБ да гласуват „против”, ако имат съвест и ако имат чест! На Вас, останалите в залата, не Ви е известно и не Ви е ясно за какво се касае. За Вас това е едно обикновено българско предприятие.

Георги Пирински преди малко се опита да очертае и другия смисъл. Има и друг смисъл, но той е много по-дълбок, господин Пирински. Недейте от БСП да се опитвате да хвърлите вината само върху ГЕРБ. Вината е обща.

панаир. Искам да Ви опровергая в това кой го доведе до този край. На всички в залата, които в годините са следили развитието на казуса „Пловдивски панаир” е ясно, че предишните управления (не само предишното, но и предишните управления) доведоха Пловдивския панаир до състояние, в което държавата да има миноритарен дял. Защото под 50% това вече е миноритарен дял и той не може по никакъв начин в едно търговско дружество да упражнява правата си на собственик. Това, което направи правителството на ГЕРБ, господин Шопов, е, че още първата година от встъпването си Министерството на икономиката заведе дела. Това бяха единствените дела, които са водени, за да се обявят за нищожни сключените сделките, за да се доведе панаирът до над 50% частна собственост. За съжаление, след четири години водене на дела, решението на Върховния съд е окончателно. То потвърди фактическата извършена приватизация на Пловдивския панаир, независимо че тя се намираше в този списък. В този смисъл е много важно да стане ясно на всички народни представители, представители, че има сделки, които не могат да бъдат развалени, че има предприятия, които не могат да бъдат контролирани, когато държавата е миноритарен собственик. е състояние, до което се е достигнало в резултат на последователна политика на предишни правителства.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Шопов, не е вярно, че само пловдивските народни представители имат най-точна представа какво означава

как един символ на България – Пловдивският панаир, както са и Българските държавни железници, които са 100% държавна собственост, навремето са откупени от белгийските частни собственици. Това са символи на държавата и ние лека-полека

Не съм юрист, но не мога да проумея и да повярвам, че държавата няма изход как да защити в случая Пловдивския панаир.

дейности. Мисля, че и Вие нямате това предвид. Искам да се обърна към залата и към господин Шопов, на когото правя реплика. Господин Шопов, Вие бяхте изключително толерантен и не казахте откъде започнаха политическите договорки за Пловдивския панаир. Вие пропуснахте синята управа на град Пловдив, синия кмет на град Пловдив. Така че като се прави въвличане в една дружина, която наистина ликвидира участието на държавата в Пловдивския панаир, и го направи в ситуация – 49% да стоят и да гледат, защото така е всъщност – търговското право така се управлява – който има 50 плюс 1. Това стартира и започна от синьото управление на град Пловдив, местно, в един по-стар период. Това е репликата ми към Вас.

Да, господин Чукарски, така е! Затова споменах, че престъпната приватизация – така да се каже – беше осъществена през различни управления.

Въпросът днес е: какво налага и какво ще получи държавата, ако се освободи от своя дял? Няма ли да бъде много по-разумно да се изчаква момент и положение, когато нещата да бъдат оправени? Те могат да бъдат оправени! Обсъждани са варианти за това. Имаше дори едни подхлъзващи, едни трикове, включително, които излизаха и от министър-председателя за някаква сделка, която да бъде триъгълна, където да влезе бившият ЦУМ.

Оттук нататък надежда всяка оставете. Пловдивчани знаят за водените дела в последните години, госпожо Стоянова. Ние сме наясно с правната страна на нещата. Много пъти сме се занимавали. Вие разяснихте нещата на залата в правен смисъл. Какво обаче ще спечели държавата, ако се освободи от своя толкова значителен дял? Той е по-значителен, отколкото дела в електроразпределителните дружества. Не разбирам защо ГЕРБ трябва да бъдат тези, които да са символът на загробването на Пловдивския панаир? Отърваха се и предишните – от БСП, те нямат тази слава, както и на пловдивския кмет, от който, както господин Чукарски спомена, започна цялата далавера. И пловдивският кмет сега работи при приобретателя и той е негов служител. Всички в Пловдив знаем това. ГЕРБ обаче ще остане с този срам. ГЕРБ ще бъде този, който ще отговаря пред пловдивчани за нанасянето на последния фатален и решаващ удар по отношение на Пловдивския панаир. Така че не гласувайте този акт, не ставайте за срам! Отложете го! Гласувайте „против”, което се очаква от пловдивчани. Не виждам как ще се изправите пред пловдивчани,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще кажа само няколко думи. Механизмите за придобиване и ограбване на общественото богатство са различни. Този, който наблюдаваме в момента, е за Пловдивския панаир, друг беше за „Кремиковци”, друг беше за БГА „Балкан”, но резултатът е един и същ – държавата да остане на гола поляна, за да бъде безпомощна и да не може да помага на своите граждани. А големите корпорации и много богатите хора да дърпат конците и бедните само да зяпат. Това е неолибералната политика, това е философията на либертарианството. Искам само да Ви предскажа, че съдбата на Пловдивския панаир ще бъде същата, каквато е съдбата на „Кремиковци”, съдбата на ВМЗ – Сопот.

управлението на ВМЗ – Сопот, и тогава нямаше да има съдбата на Пловдивския панаир. На входа и изхода нямаше да стоят фирмите, които печелят по 200 300%, а заводът непрекъснато да затъва в дългове. Така че това, което правим ние, е престъпление срещу нацията! Това, което се гласува при всички усуквания и оправдания, е същото престъпление! Тази провалила се философия, това провалило се либертарианство, поради което целият свят сега кански пищи и се чуди как да се възстанови от кризата, просто трябваше да бъде заменено с новото кейнсианство и нямаше да има такива проблеми. Благодаря за вниманието. Професор Станилов, по същество съгласявайки се с основния Ви аргумент, бих Ви направил такава реплика – дори и по философията на неолиберализма е напълно възможно миноритарният собственик в едно търговско дружество да защити правата си по закон. Тук се внушава една смехотворна теза, че който има по-малко от 50% е напълно безправен участник в дружеството.

В цяла Европа се защитават тези права. И когато държавата е не просто миноритарен, а на практика собственик на половината капитал, Вие да твърдите, че нищо не можело да се направи е повече от смешно. Втора реплика? Дуплика – проф. Станилов. Господин Пирински, и да се спазват правилата, и да се защитават миноритарните собственици, и да се спазва законодателството стриктно, а то у нас, според мен, изобщо не се спазва, пак резултата няма да бъде много бляскав, защото този модел за управление на обществото – икономически, социален и прочие, и прочие е вече износен. Както казва един американски геополитик и философ: „Човечеството трескаво търси нов модел за собственост и управление, защото този се износи за толкова много години, вече някъде повече от половин век, и се провали”. И понеже ние вървим, както винаги, на опашката – по следите на другите хора, ние също изоставаме и един ден с тази неолиберална догма ще се чудим как да си оправяме държавата. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Позволих си да взема думата, защото в годините на прехода като че ли само говорим против, само се опитваме да плюем. Аз съм убеден, че пловдивските депутати не станаха да говорят, да вземат отношение, защото ... Нямам конфликт на интереси, нямам общо с Пловдивския панаир, но често съм там. Искам да Ви кажа, че като българин съм горд, че има такъв тип приватизация. Как е станала тя съдът е решил. Четири години, има съдебни дела, накрая Върховният съд казва: „Всичко е по закона”. Но да приватизираш нещо, да не уволниш един човек, да го развиеш, да не събориш нещо, а да го изграждаш и той, Пловдивският панаир, да не е само символ на Пловдив – града, защото той и в частни ръце, и като държавен такъв ще остане символ на Пловдив – още от 1892 г. е такъв, ще остане символ и за България за в бъдеще, защото там се провеждат най-добрите изложения в България в различните области на икономиката, на промишлеността, на търговията, на културата. Пловдивският панаир се поддържа в такова състояние, в което в България малко друга собственост би могло да се каже че има. Държавата го е направила – сбъркала ли е, не е ли сбъркала, фактът, че има такъв тип приватизация, тя трябва да бъде сочена от нас като нещо добро.

Но това, че е запазено, това, че работи, че не са уволнени хора, че има перспектива да се развива, това трябва да ни радва нас, депутатите, и да подкрепяме тоя тип отговорности и тоя тип собственост. Разбира се, че заслужава да бъде подкрепено. Държавата е в правото си да реши дали иска да бъде повече собственик – това го решава държавата – или да продължи да предлага друг тип партньорство и друг тип участие в приватизацията на Пловдивския панаир. Но така или иначе нека да се научим да запазим, което е било символ, и да го правим и в бъдеще да е такъв, а не само да се разделяме на леви и десни. Да гледаме този, който работи, който успява, и да го подкрепяме. Защото това е бъдещето на България. То дава перспектива за България. Благодаря Ви.

Ама това изобщо не е вярно, че Пловдивският панаир бил в цветущо състояние и че се е развивал. Ако проследите участията, ще видите низходящото развитие. Ако видите експониращите То си личи по печалбата. Какво се отчита? Нищо не се отчита! За строителните, ремонтните работи нещата са трагични. Ние, пловдивчани, знаем. Аз разбирам защо славословите и каква е връзката. Връзката е масонска, но както и да е. Крепите се, поддържате се едни други. Ясно е, вижда се. Но тази приказка, че не можело да се осъществява контрол върху панаира, защото държавата имала миноритарен дял – ами пратете една данъчна проверка там. Вижте как се прехвърлят държавни активи, как се залагат активи, за да се взимат заеми и тези заеми да се потрошават, и после да се завърта отново всичко. Как пловдивската администрация си затваря очите за това – шефове на данъчни служби в Пловдив, поредица от шефове за знакови лица, местните мафии, които правят всичко това. Така че недейте с тези елейни слова: „Той се развива, той е в прекрасно състояние, той е една градина”. Вие сте ходили там. Да, знам защо сте ходили и с кой сте се срещали. Това е жестоката истина. Днес – последният удар. Всички тук ставаме съучастници на този последен акт, включително и Вие, който се опитвате да защитавате незащитима теза, защото в Пловдив всичко това се знае.

да заемаме чисто отрицателна позиция по отношение на приватизацията по принцип. И в Конституцията е защитено правото на частна собственост, и приватизацията е важен процес, много важна форма на развитие на икономиката. Но има дейности и има дружества, които по характера на своята дейност не са чисто търговски. Те имат и публични функции. Един много ярък пример на такова дружество е Международният панаир в Пловдив. Неслучайно от самото му създаване той е държавно предприятие, защото при него не може да е водеща търговската печалба. Между другото, от съображенията, които бяха внесени тук, излиза, че то не плаща дивиденти. Така че не намирам аргументите, че сме били против това дружеството да се развива и че поради това възразявам на приемането на днешното изменение на закона. Напротив, дружеството може да се развива успешно именно като мажоритарно държавно, в което би могло да има и частно участие и да бъде по линия на някакво публично-частно партньорство, но във всички случаи водещото начало трябва да е държавно. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Панчев, казахте как се е приватизирало това дружество. Наистина, ако се приватизира съгласно законите – да бъде прозрачно, да няма съмнение, да няма дела, ние бихме се съгласили. В момента държавата и държавното участие в това дружество е поставено като един обикновен наблюдател, като един обикновен посетител влиза в управлението, без да има право да свиква Общо събрание, без да получава дивиденти. Оставаме с впечатлението, че Вие защитавате един модел, в който един собственик с 50 плюс се възползва от цялата собственост от 100%, без да плаща на останалия съдружник, който е държавата. Това ли е моделът? По този начин беше поставена държавата и с останалите приватизации на ЕРП-тата, както се даде като пример. Цялостната приватизация беше порочна. тези 33% държавата нямаше право на глас, нито право да взема управленски решения. Затова съвсем публично и прозрачно пред всички направихме дружеството публично и на фондовата борса всеки един пловдивчанин, българин може да си купи дялове от това предприятие и да инвестира собствени пари. Но държавата е в ролята на един наблюдател мисля, че ние, като народни представители и Агенцията за приватизация, трябва да вземем отговорно решение да се намери най-добрата цена за това държавно участие, да се приватизира публично и който иска да си го купи. Въпросът не е да имаме активи, които не носят на държавата нито един лев печалба. Съгласен съм с Вас, господин Червенкондев, но

такива възможности, такава собственост, нещо, с което да представлява държавата, държавните и частните фирми.

виждам че има партньорство между държавата и собственика на Пловдивския панаир. Мисля, че дружеството „Пловдивски панаир“, защото то вече е акционерно дружество, а като такова е и търговско дружество, има друг характер, друга перспектива, но се развива в интерес на обществото, на частния и на държавния бизнес. Не съм съгласен, че там се е променило нещо. Напротив, все повече и повече стават изявите. Все повече са изложбите, в които участва и държавата, и частният бизнес. Считам, че

За изказване – господин Янаки Стоилов. Госпожи и господа народни представители! Изказвам се, за да подкрепя изказването на народния представител Георги Пирински, което той направи, за отпадане. В обратния смисъл това означава да се запази участието на държавата в собствеността на Пловдивския панаир. Темата е много по-широка. Това, което обсъждаме сега за едно конкретно дружество, е само символ, пресечна точка на множество подобни проблеми. Трябва да е ясно, че в пазарната икономика се използват както приватизацията, така и национализацията – най-често под формата в обратно изкупуване. Страните, които наистина развиват особено социално-пазарна икономика, в определени периоди, с оглед на определена икономическа ситуация и социални потребности, правят и едното, и другото. Каква е ситуацията в България? Разбираемо е, че през първите години, когато собствеността беше изцяло държавна, имаше масиран процес на приватизация. Друг е проблемът, че българската приватизация беше извършена като цяло по такъв начин, че доведе до деиндустриализация, до намаляване на производството, до увеличаване на безработицата. Печеливши в миналото предприятия днес физически се доразрушават. Идете в Берковица, в Троян, в други градове – едни от най-добрите предприятия, които имаха възможност да продължат да работят, да се модернизират и да запазят поминъка на хората, днес ще видите, че са в скелети, които се разрушават за старо желязо и за други материали, които ги сриват физически. Това не го ли наблюдавахме и в селското стопанство?

такса високо напрежение, такса ниско напрежение, такса пренос високо напрежение, такса пренос ниско напрежение, такса зелена енергия, още две такси! Тоест хората плащат половината за нещо, което не консумират.

От приватизация България не може да се развива. Тя може да се прилага някъде само по изключение. Сега България трябва да започне обратен процес на нова модернизираща индустриализация с инвестиционно участие на държавата. Няма как иначе да се излезе от това блато. По тази причина решението с Пловдивския панаир е продължение на инерция. Какво пречи, ако държавата казва, че не управлява достатъчно, да постави въпроса, да влезе в диалог и да каже: „Мога да потърся един-два процента и Да, тук вече може да поставите въпроса: Защо не се е реагирало своевременно, когато частни собственици с миноритарно участие са можели да продадат дяловете си на държавата и тя не е проявила активност, за да се осигури това мажоритарно участие? Този въпрос е основателен. Аз не го отричам, но това не е аргумент да продължите по този път още по-драстично. (Шум и реплики.) Отзад нещо се коментира, но ако има реплики ще ги чуя и ще отговоря. Поради тази причина казвам да се постъпва отговорно и независимо кой е – едната или в другата страна, в даден момент Парламентът да тръгне в друга посока, защото ако това не стане, не този Парламент, а следващият, или някой друг ще бъде изринат от хората. хората. Ако вървим по този път ние трябва да направим Парламента частна организация, да се издържа от най-богатите в него, които прокарват лобистките поправки и да бъде ненужен на българското общество. По този път аз няма да вървя. Благодаря.

по аналогия и в други дружества, в които държавата има миноритарен дял, да се премине към национализация. Това ли предлагате като първи вариант?! (Шум и реплики от КБ.) Или предлагате, защото и това беше споменато във Вашите изказвания, държавата да тръгне да изкупува обратно частния дял?! Предлагате ни това, което Вие подарихте на частния собственик на Пловдивския панаир, сега държавата с парите на всички данъкоплатци обратно да го изкупи по пазарна цена?! Това ли предлагате?!

Вие казахте, че в първоначалните години след социализма е станала приватизацията на част от тези предприятия – това, което е най-дебатираното в момента. припомнете през коя година се получи така, че то стана над 50% частно, защото мисля, че това не е било в първите години, а беше само преди няколко години във време на мандата на тройната коалиция. (Шум и реплики Вие реагирахте, че е приватизирано и останалите електроразпределителни дружества... (Реплики от КБ.) Всички са недоволни от сметките. Но този държавен дял, който го има сега, той какво гарантира?! Какво гарантира така наречената „златна акция” на държавата, пропагандирана от всички нас, когато беше продаден „Лукойл”, „Лукойл”, по отношение на цените на горивата? Абсолютно нищо не гарантира, защото държавата не води активна политика. Това е цялата истина, а не тези наистина популистки изказвания, които се правят. Що се отнася до времето на НДСВ, Вие най-добре знаете, че в това

този цирк, казвам „цирк”, защото това не е дебат, давате си ясна сметка защо думата „политик” е мръсна дума. Такова лицемерие тук, от тази трибуна, от човек, който гласува в Брюксел против България, представител Михаил Миков.) Добре, ще го уточните Вие къде точно се гласува. Има ли значение къде се гласува против България – дали в Страсбург, или в Брюксел?! Това потвърждава само и Вашето мнение, че се е гласувало против интересите на България. И оттук една загриженост за икономиката, за нещата – защо ние не сме ги оправили и да вземем да направим национализация, защото това е Ваш маниер на работа и така сте правили.

да кажат, че НДСВ е виновно – тези, които ги няма тук и които не могат да взимат участие. Ето, това е некоректното. Явно, че може би човек, когато остава по-дълго в политиката, от което аз се опасявам, става такъв наглец. Благодаря Ви.

Господин Велчев, по-въздържано! За председател на парламентарна група трябва да имате повече аргументи, отколкото квалификации. През 1990 г. други неща говорехте,

грешката между Брюксел и Страсбург, но Вие казвате, че аз съм гласувал против България. България има различни лица – България и нейното правителство и управление, България са и хората, които живеят в нея. Всичко това е България. Когато съм изправен пред дилемата да гласувам в подкрепа на правителството, което задълбочи редица от проблемите, които трябваше да реши, или да гласувам в интерес на мнозинството български граждани, аз избирам второто – в София, в Страсбург, в Брюксел или където искате другаде. Така че аз съм отговорен пред българските граждани, а не пред Вашето правителство, защото както в Страсбург, така и тук ние сме в парламент, който отстоява определени позиции. (Реплика от народния по тези въпроси, които са институционални не съм бил против, но това, което засяга демокрацията, това което засяга интересите на българските граждани, имам своя позиция и ще я отстоявам, независимо каква е Вашата преценка. По отношение на това, което госпожа Стоянова каза. Вижте, в тези години различни хора са били на удобната страна. Обикновено политиците са се сменяли понякога повече, отколкото хората, които са в икономиката. Това до известна степен също Тук не излизам, за да защитавам един или друг бизнесмен, това трябва да го разберете. Аз не съм купувал и продавал нито Пловдивския панаир, нито нещо друго, нито съм одобрявал някои от тези неща.

Тя получи своята оценка, така както и Вие ще получите Вашата оценка. Ние вече говорим за това кое е необходимо на България. Поради тази причина тези инструменти остават в сила държавата наистина да управлява, както каза господин Чукарски. Това че държавата управлява лошо не е априорен аргумент, че държавата е лош стопанин. Когато се назначават хора, които не отиват да защитават държавните и обществените интереси – те са отговорни, защото ние виждаме в много случаи, че това е хранилка за политически партии и за лица, които нямат нито собствена воля, нито достатъчна подготовка, за да отстояват тези интереси. (Председателят

е. Аз предлагам нов курс в държавата политика, в който да има, освен частната икономика, държавно участие в икономиката и държавна отговорност в нея. Благодаря. (Ръкопляскания Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Георги Пирински, което комисията не подкрепя.

вносителя за § 1. Гласували 112 народни представители: за 83, против 17, въздържали се 12. Предложението е прието. Процедура – господин Пирински. Госпожо председател, предстои да преминем към § 2 на предложения законопроект, който засяга приватизацията на ВМЗ – Сопот, но моето процедурно предложение е да прекъснем обсъждането на този законопроект и да преминем към т. 6, а именно отменяне на Решението за одобряване на Стратегията за приватизация на ВМЗ – Сопот, тъй като едва ли можем да разглеждаме § 2 при действаща Стратегия за приватизация. Както беше казано вчера, когато се приемаше седмичната програма, двете точки са взаимосвързани, но очевидно т. 6 – отменянето на решението, предхожда вземането на решение за изваждане от списъка. Процедурното ми предложение е, предполагам, че господин Червенкондев и господин Доброслав Димитров биха се съгласили, очаквам и Вие да го подкрепите, да прекъснем разглеждането на т. 5, да преминем към т. 6 и след това да продължим по т. 5.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Предвижда се отпадането на дружеството ВМЗ – Сопот от Приложение № към Закона за приватизацията. Приложението е към чл. 35а от закона. Това е първият текст от Глава седма, която е „Приватизация на търговски дружества от значение за националната сигурност на Много говорим в последните дни за национална сигурност. Днес имаме пореден случай, в който мнозинството ни предлага решение, което е в разрез с националната сигурност. Какви са аргументите, които са посочени в законопроекта, внесен от господин Червенкондев и негови колеги, който поначало, уважаема госпожо председател, е е неправомерен, тъй като такъв законопроект може да внесе само Министерският съвет, който е вносител на Стратегията за приватизация, който е отговорен за отрасъла, свързан с националната сигурност? Накратко казано, мотивите са, че тъй като единственият кандидат да приватизира дружеството не е внесъл трите милиона депозит и процедурата е провалена, сега дружеството е пред невъзможност да покрие своите разходи и да развие своята дейност, заплашено е от обявяване в несъстоятелност и пълно закриване, ето защо час по-скоро трябва да бъде извадено от Приложение № 2 и да бъде предоставено за приватизация на Агенцията за приватизация. Тук бих искал да продължа аргументацията на господин Стоилов по предходния текст. Това ли е единственият изход при създалата се ситуация? Ако държавата има наистина отговорно отношение към такова дружество, то вместо оздравителен план, колкото да се закърпи положението, за да може да се продаде как да е, би трябвало да има оздравителен план, който да възстанови жизнеспособността на дружеството. Уважаеми колеги, ние приехме с Вас и с Вашите не само гласове, но и с Вашите предложения текстове в Стратегията за приватизация, приватизация, в която, забележете, миналата година в края на месец март е записано, че дружеството проектира, произвежда, поддържа големи артилерийски реактивни боеприпаси и неуправляеми ракетни системи, взриватели, обработващо и нестандартно оборудване, инструментална екипировка, абразивни и диамантени инструменти, нестандартни машини, успешно осъществява утилизация на боеприпаси. Дружеството притежава лицензи и патенти покриващи диапазон от оръжия, боеприпаси и неуправляеми ракети, използвани от страни – членки на НАТО и от други държави. Когато в края на януари миналата година Министерският съвет одобрява проекта за стратегия да бъде внесен в Народното събрание има кратка дискусия между министрите Трайков и Дянков, където господин Дянков пледира за по-широко определение на потенциалните приватизатори, които може и да не са от бранша, но да имат финансов ресурс. Министър Трайков обосновава обратната гледна точка. Заключителната директива на министър-председателя господин Борисов е: „Приемаме т. 1 на вносителя, с изричното му указание да се внимава да не се продаде и след това да се разпарчетоса и ликвидира. Това да бъде съобразено с условията, които се налагат”. По-малко от една година след тези предначертания се оказва, че правителството е напълно безсилно да осигури реализация на собствената си стратегия. Не е чудно защо! Защото в дебата в пленарната зала, когато се приемаше стратегията и беше повдигнат въпросът за националната сигурност заместник-министър Радев в края на дискусията, взимайки отношение по повдигнатите въпроси, разви тезата, че: „Виждате ли, уважаеми господа, държавните предприятия не могат да печелят и щом станат частни започват да печелят”. Сочи конкретни примери – с „Арсенал”, с „Аркус”, а що се отнася до ВМЗ казва така:

Какво означава това? Че съзнателно и преднамерено и то през последните години това дружество е лишавано от своя печеливш предмет на дейност и днес ни се казва: „Няма как, дайте да го вадим от списъка и да го приватизираме”.

какво ще гласува тази пленарна зала, е дали на практика разпродажбата е хей така на това дружество, или ще отхвърли това абсолютно порочно предложение и ще вземе обратната линия за неговото стабилизиране.

от началото на Вашето изказване. Много пъти това мнозинство е обвинявано, че вкарва закони или предложения, които се правят в преходни и заключителни разпоредби, от един закон в друг, но явно се забравя парламентарната практика, която е била и в предходни народни събрания, която важи за парламентаризма и сега. С колегите сме внесли отделен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация

Господин Пирински е бил председател на Четиридесетото Народно събрание. Той много добре знае как и не е следвало да допусне да бъде изваден от списъка „Булгартабак”.

Четиридесетото Народно събрание под председателството на господин Пирински естествено взима решение да се създаде § 99 от Преходните и заключителните разпоредби на не кой да е закон, а на Закона за държавния бюджет,

По-голямата част от репликата на господин Червенкондев не беше по съществото на въпроса, а по предходни практики. Аз ще се спра на тази част от репликата му. Истината е, че Народното събрание днес – с този нисък процент на доверие, е резултат и на сегашния Парламент, но безспорно и на практиките, наложили се в предходни народни събрания. Това че са се сложили определени практики, които прогресивно са намалявали рейтинга на Парламента, е още една причина час по-скоро да се разделим с тях. Това, което и аз като председател на Народното събрание, и мнозинството тогава сме правили и сме допускали, бе оценено от избирателите през юли 2009 г., когато те изразиха своето отношение, включително и към работата на Четиридесетото Народно събрание наред с другите аспекти на управлението тогава. Но трябва да разберем едно – всеки, когато поема управленския мандат и отговорността да управлява, не може да оправдава свои действия с това, че така е правено преди. А точно обратното – трябва да доказва, че скъсва с порочни практики и тръгва по друга линия. линия. Това че господин Червенкондев вади пример от 2008 г. още веднъж напомня за нещо, което не е трябвало да се прави, но по никой начин не може да оправдае ако Вие днес гласувате „за” това предложение. Що се отнася до въпроса по същество – какво избирате ликвидация или приватизация, аз не знам защо отричате третия момент – оздравяване и укрепване на дружеството като държавно, което е напълно възможно. За изказване – госпожа Христова.

Продължавам да считам, че този шанс още не е загубен, може да се направи оздравителна програма и това предприятие има капацитета и професионализма да стъпи на краката си и да продължи да работи. Вместо това правителството предлага План за ограничаване, съкращение на дейността и съкращения на служители. Няма съмнение обаче, колеги, че правителството всъщност носи цялата отговорност за управлението на ВМЗ Защото Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на ВМЗ – Сопот и това дружество е с над 50% държавно участие. Думите на Бойко Борисов,

Тази стратегия е приета през 2012 г. от Министерския съвет, от правителството на ГЕРБ, и е озаглавена „Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база”. база”. Стратегията вменява задължение на правителството в лицето на министъра на отбраната и министъра на икономиката, енергетиката и туризма да използват активно възможностите си по линия на външната и индустриалната политика в областта на отбраната и сигурността, за да запази и развие предимствата на своята отбранителна промишленост, в това число в в ключови високотехнологични сфери. Само още едно нещо ще спомена от стратегията. „Правителството се ангажира с ефективно представяне на основните предимства на отбранителната ни индустрия и лобирането в чужбина пред потенциални купувачи на отбранителни продукти и услуги от България. Това ще бъдат основните средства и методи за активно провеждане от страна на държавата на политика на развитието на българската отбранително-технологична индустрия.” Правителството в своята политика в последните три години си затваря очите пред това, че ВМЗ – Сопот е единственото предприятие в тази област, което работи на загуба. директор е назначен веднага след поемане на управлението на държавата от ГЕРБ, един месец, след като е станал член на ГЕРБ. Пита се в задачата защо правителството уволнява директори на други държавни дружества, с държавно участие, които работят на печалба за милиони, а продължава да държи директора на ВМЗ - Сопот? От една страна, имаме печелившо предприятие и следва уволнение за директора, а от друга страна, имаме губещо предприятие и следва толериране от правителството на пагубното му управление. Некомпетентното управление от страна на правителството умишлено, целенасочено и последователно води до унищожаването на ВМЗ – Сопот. Това, колеги, е предприятие с национално значение, затова е в Приложение № 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. То е от значение за отбраната и националната сигурност на страната. То е изключително важно за региона на Карлово, Сопот и Калофер. Закривайки го, приватизирайки го, съкращавайки от работниците и пращайки ги да правят облагородяване, държавата ще загуби тези специалисти. Изваждайки го от Забранителния списък, дружеството ще бъде продадено или по-точно дадено за жълти стотинки без ангажимент за запазване на работни места и без каквито и да било други ангажименти. Трябва да се знае, че приватизирането на парче, без стратегия, означава само едно – ликвидация. Но целта на това правителство не е дружеството да работи и да се развива, а да бъде доведено до състояние, подходящо за новия собственик.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! От името на независимите народни представители, поисках тази процедура.

най-популярният тракийски бунтовник, революционер и войвода, за когото народът е запазил незаличими спомени и възпял в песни и легенди. Капитан Петко войвода

ПЕЙЧЕВ ...прославен защитник на всички страдащи от гнета и беззаконието на поробителите, неговите борби са посветени на всички, които населяват Тракия – българи, турци, арменци. Затова и в неговите чети има българи, гърци и арменци. След началото на Руско-турската освободителна война капитан Петко войвода включва отряда си в Опълчението и отново проявява смелостта и военния си талант. През 1896 г. той е един от учредителите на патриотичната организация „Странджа”, която се бори за правата на българите, останали извън пределите на Родината. Уважаеми колеги народни представители! Нека почетем

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да подкрепя предложението на господин Пирински за изваждане на ВМЗ – Сопот от Забранителния списък, с няколко достатъчно сериозни причини и аргументи, които би трябвало да получат своите ясни отговори. Първо, по един такъв ключов въпрос прави впечатление, че в залата не присъства икономическият министър. Той вероятно няма и какво да каже и обяснението, че не е сред вносителите по никой начин не отменя ангажиментите, които той има по закони, като член на правителството. Второ, от края на миналата година досега една серия от въпроси продължават да остават без смислени отговори. Вече съм имал възможност да заявя, че държавното предприятие „Кинтекс” предоставя на ВМЗ – Сопот един път 6 милиона през септември месец, ако не греша, и след това – 1 милион, в края на миналата година. На какво основание са предоставени тези средства до ден-днешен нямаме отговор от страна на министъра на икономиката, Нещо повече, тази година в средата на месец януари се превеждат още 4 милиона на ВМЗ – Сопот, като не е ясен източникът, от който идват тези средства, нито основанието, на което се превеждат тези 4 милиона.

най-вероятно това е „Терем”. На какво основание са преведени и тези 4 млн. лв.? В широката общественост остана впечатлението, че с тези 4 милиона всъщност са платени заплатите на работниците и служителите във ВМЗ – Сопот. Ние нямаме отговор на тези въпроси и тръгваме към една радикална стъпка, от която очевидно проблемите в региона ще се задълбочат от социална гледна точка, имам предвид ръстът на безработицата, който ще последва. Ще последват и редица други проблеми, защото ВМЗ – Сопот е един от най-големите икономически организми в България, свързани с логистиката по обезпечаване на неговата нормална работа, взаимната свързаност с други предприятия, местната промишленост и битовите услуги, пряко ангажирани в изхранването на тези хора – в обличането им и така нататък, тоест последствията няма да засегнат само тези 3 хил. работещи. Имаме ли стратегия, имаме ли представа в каква посока ще се развива предприятието от днес нататък? Това, което каза госпожа Христова, е изключително важно да бъде чуто и разбрано. Защо този директор, който е с безспорен принос в задълбочаване на кризисното състояние на предприятието, продължава да го овладява? Тук говорим за абсолютна безотговорност, защото имам основание да считам, че парите, преведени от „Кинтекс”, са разходвани за всичко друго, не и за материали за обезпечаване на определена сделка. Имаме ли договор между „Кинтекс” и ВМЗ – Сопот от септември миналата година, когато е направен основният превод, или тези пари са преведени на друго основание? На какво основание? Ние нямаме отговор на тези въпроси, тръгваме към съкращаване на хора, нямаме яснота дали предприятието може да започне работа сега, в тези условия, преди евентуално стартиране на приватизационна процедура и въпреки това отиваме на тази стъпка!? Какво правим с нея? Обезпечаваме евентуална приватизационна процедура със съзнанието, че сме довели предприятието до зануляване, нещо по-лошо – до огромен дълг. Тук спекулациите, че, видите ли, предходните директори са с принос в тази посока, достатъчно ясно могат да бъдат опровергани от една справка, от която е видимо, че за периода, в който господин Иван Иванов ръководи предприятието, дългът на ВМЗ се редуцира с повече от 30 милиона. Когато говорим за необходимостта от военно-промишлен комплекс, ние трябва да се сме със съзнанието какъв е ангажиментът на държавата – тя има ли ангажимент към своята сигурност или не? През последните месеци е очевидно, че държавата няма визия за развитие и реализация на политика, свързана с националната сигурност на страната. Това е видимо от редица актове, които ни се случиха и от редица безотговорни действия на българското правителство. Изваждането на ВМЗ – Сопот ще е поредният удар върху националната ни сигурност, но пак казвам, това ще удари по един много тежък начин целия регион. Това е целият регион, не са само трите общини, за които говори госпожа Христова.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Да се върнем малко към началото на този дебат – каква е целта на колегите, които внесоха това предложение? На пръв поглед, според тях, вероятно това е единственият начин да се предотврати процедурата по несъстоятелност. Но тук можем да си зададем следващия въпрос – оттук насетне какво? Какво ще се случи оттук насетне, ако това решение се приеме? Стои и не по-малко резонният въпрос, който постави господин Пирински защо не анализирахме причините за неизпълнение на стратегията в последните 4 години, за да можем да видим какво е сгрешено и евентуално да се вмени в краткото време, за което уж има амбицията директорът да направи оздравителен план. Запомнете тези ми думи – никакъв реален оздравителен план няма да се направи и няма да се изпълни. Няма как да се случи това! Същият този човек в продължение на 4 години е водил предприятието

вероятно предполагат, че ще трябват, за да се сключи приватизационен договор. Това просто няма да се случи, ще се отиде към ситуация за удовлетворяване на предварителните искания на евентуално потенциалните приватизатори, а дали са тези, които бяха поканени или са други, ще поживеем и ще видим. Но нищо от това, което всички декларираме, че милеем тук, а това е работещите там да не останат всички на улицата, няма да се случи. Искам само да припомня на тези, които не знаят обстоятелствата – Николай Петков ги знае много добре. Преди 20 и повече години там са работили 27 хил. души в целия регион и даже в регион извън Пловдивския, имали са изнесени производства. Това не е само статистика, едно число. Това са семейства, това са доходи, това е съществуване на тези хора. Свиването на производството в тези години доведе сега до това те да са 3000, но все пак това са 3000 съдби. Там, в този регион, в тази община, освен приватизираната част от ВМЗ – за лагерите, нищо друго не работи. Тези хора или трябва да пътуват много далече, или да се преместят и да си намерят работа, или да се обрекат на мизерно съществуване. Няма нито един аргумент от вносителите какво ще се случи в следващите няколко месеца. Сега хората, които са успели да се убедят да напуснат Сопот и да отидат да работят другаде, са се съгласили да напуснат. Други са пуснати в платен отпуск, уж за да се намалят разходите, най-малкото по елементарната издръжка на сградите там. нито една разумна мисъл, нито един разумен довод не се чува от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма какво ще става в следващите няколко месеца. Изглежда правителството се плаши единствено тогава, когато хората излязат на улицата да протестират.

Няма да подкрепя предложението, не че очаквам стратегията да проработи в следващите няколко месеца, ако остане, но просто не вярвам, че ще направите нещо полезно за хората от региона. Такъв завод има два компонента: единият е икономическият, от гледната страна на собственика; от гледната страна на заетостта обаче са хората. Този компонент обаче не Ви интересува, защото ако Ви интересуваше, собственикът, в лицето на министъра на икономиката, на министъра на отбраната, нямаше само да се разхождат по командировки напред-назад, из Африка, из Азия и да не продадат нищо, да не сключат нито един договор. Кажете ми има ли такъв завод в света, като нашия завод за боеприпаси, който да не се нуждае от огромната подкрепа на държавата?! Дори и частен завод да е, там трябва да има мощно лобиране за интересите на този производител, за тази държава, защото там се плащат данъци. Вие не си мръднахте пръста в това време. Стотици командировки в най-различни страни по света, където купуват оръжия. За За съжаление на пацифистите, в света се водят войни и трябват боеприпаси. За нашата икономика, за нашето предприятие, което произвежда такива неща, това е важно, важно е обаче да има и хора, които мислят и искат да направят нещо полезно за държавата и предприятието. Такова нещо аз не наблюдавам през последните четири години.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще се възползвам от изказването на колегата Румен Петков, който каза, че държавата няма в момента стратегия за ВМЗ – Сопот. Искам да кажа, че това правителство на ГЕРБ няма стратегия за решаване в интерес на държавата и предприятието.

Уважаеми колега Радославов, няма да повторя аргументите си за офсета, защото смятам, че веднъж казани, са чути. Ще изтъкна други аргументи. Колеги от ГЕРБ, противоречите си. Когато има противоречие между думи и документи, предлагам да дадем предимство на документите. Например на този документ Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база, документ, който колегите преди мен споменаха. Искам сега с текстове от тази стратегия да оборя основните Ви тези днес. Напомням, че все пак тази стратегия сте си я приели Вие. Първата Ви теза, за да защитите позицията си днес, е, че ВМЗ – Сопот, е технологично остаряло предприятие и има нужда от инвестиции, за да стане конкурентоспособно, тъй като в момента не е заради старата си база. Миналата година в тази стратегия сте записали друго, тук пише така: „Българската отбранително-технологична индустриална база притежава технологични възможности, потенциал и осигурява производство на продукция на световно равнище в областта на лекото въоръжение, боеприпасите и отделни направления на радио-електронната война. „Боеприпасите” означава ВМЗ – Сопот. Как така миналата година бяха високотехнологични, а днес вече не са?! „Съществуват възможности и са налице отделни постижения на изследователската и на развойната дейност и експерименталното производство, което е над световното равнище, представени и ползвани в страните от НАТО, Европейския съюз и т.н.” – още един аргумент, че днешното Ви твърдение за ВМЗ – Сопот, като технологично остаряло предприятие, не отговаря на истината. В тази стратегия пишете кои са приоритетните Ви предприятия от военнопромишления комплекс. Пише така: „Предприятия, институти и организации, разработващи, произвеждащи и предоставящи на националните въоръжени сили и чуждестранните армии продуктови направления, като: боеприпаси, неуправляеми и управляеми ракети”. Това, преведено на нормален език, означава ВМЗ – Сопот. Значи, миналата година го слагате като приоритетно предприятие, високотехнологично, за което държавата ще се грижи? Изтъкнахте още един втори аргумент – че трябва да направите съкращения на работниците, за да оптимизирате работата на предприятието. Правителството полагало всички усилия, за да им намери подходяща работа, за да не загуби този потенциал. Каква работа? Това, което предлагате, заслужава уважение, разбира се. Всеки труд е почтен: монтьори, чистачки и т.н. Вижте обаче какво сте написали в тази стратегия: „Над 90% от работещите в отбранителната индустрия са научно-технически и производствен персонал, гарантиращ разработването и производството на високотехнологични, качествени продукти и системи, някои от които без аналог в света”. Какво правите с тези хора? Губите изключителни професионалисти в сектор, важен за България и за националната сигурност, и ги пращате да работят каквато и да е друга работа. Гарантирате, че след това предприятието ще работи и ще се стабилизира. С кого, с каква работна ръка, като тези хора, на които признавате такъв потенциал, ги губите в момента. Третият Ви аргумент е, че държавното предприятие се управлява зле, държавата трябва да се оттегли оттам и то да се приватизира бързо. сте записали, че „Приема балансирано държавно участие, което ще осигури общи стратегически приоритети”. Нали „балансирано” не означава нулево, или въвеждате някакъв нов смисъл в тази дума?! Продължавам по отношение на държавата. „Партньорството между държавата и сектора следва да се осъществява на основата на солидарна отговорност.” Къде е солидарната отговорност на държавата? Тук става въпрос за абдикация на държавата – за никаква отговорност. И последно, твърдите, че държавата няма начин да осигури работа на ВМЗ – Сопот. В документа Ви от миналата година пише така: „Държавните органи ще приемат пакет от мерки за подобряване на дългосрочното гарантиране на доставки за отбраната и сигурността на страната”, което, преведено, означава, че държавата ще даде поръчки за утилизация, а и по онова време все още съществуваше офсет – не го бяхте премахнали, вероятно можеше да даде и индиректен офсет. Сега вече не може. Но този ангажимент Вие сте го поели в официален документ. На второ място – „Държавните органи разработват и изпълняват съвместно със сектора програми за стимулиране и подкрепа на износа на отбранителни продукти както на единния европейски пазар, така и в трети страни”.

Беше ми отговорено и нямаше нито дума за преговори или за участие на представители на военнопромишления комплекс в международни преговори по време на посещение на българското правителство навън.

и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за желанието на правителството да бъдат спасени. спасени. Това е възможността. От доста изказвания преди мен на уважавани колеги стана ясно или поне за обществото започна да се говори, че единствено и само управлението на ГЕРБ е довело до

Каква е истината? Както казаха и колегите, трябва да говорим с факти, с документи и с цифри. Финансовото състояние на ВМЗ не е толкова лошо от две-три години, в невъзможност да обслужват своите задължения. Това състояние на ВМЗ е от десетки години. За 10 или 12 години държавата с нейната социална ангажираност и управление е натрупала задължение на това предприятие над 130-140 млн. Говорим за предходните няколко години. След поемане на управлението от ГЕРБ предприятието започва да съвзема, доколкото е възможно – по-високи продажби, намаляване на загубите. Но истината е, че най-големите загуби, като през 2008, 2009 г., са над 10-15 млн. лв. годишно.

Декапитализирани, с натрупана загуба, с намалени поръчки поради конюнктурата и икономическото състояние в региона и по света,

приватизация или ликвидация? Има насрочени дела за ликвидация, тоест за несъстоятелност на това предприятие. Тези 3200 души в момента ще бъдат без каквато и да била защита. Държавата няма да има възможност на на база тези активи, които са останали, на база частния инвеститорски интерес да получи нито един лев или да не бъдат поети никакви ангажименти от страна на

истината е, че ще бъде един ужасен край, разпродаване на парче и така нататък. Това, което ние предлагаме, е да се излезе от Забранителния списък за приватизация, да се мине през оздравяване, което вече се вижда и се усеща от всички работещи в Сопот. Получиха се всички неизплатени заплати. Работи се сериозно за пренасочване на голяма част от хората, които доброволно ще напуснат работа от ВМЗ, в други частни и държавни фирми. фирми. Социалните програми на Министерството на труда и социалната политика са активизирани максимално, за да могат да се пренасочат хора и към тях.

санкцията на Надзорния съвет, на надпартийния орган, който е в Агенцията за приватизация, мисля, че това е отговорното. Отговорността на държавата се свежда до запазване на социалните придобивки и работните места. Това може да стане с отговорна държавна политика, оздравяване и намиране на потенциален приватизатор,

Господин Червенкондев, не знам с каква вътрешна убеденост говорите за запазване на работни места и за социална политика. Това бяха текстове, записани в стратегията през месец март миналата година по предложение на Ваши народни представители, първият от които беше господин Делян Добрев, тогава народен представител, който участваше в съгласуването на тези текстове, по настояване на синдикатите, на опозицията и по мнението на много от Вашите колеги от Парламентарната група на ГЕРБ. Сега, когато се провали сделката, аргументът беше, че тези изисквания в стратегията ограничават потенциалните фирми, фирми, които биха се заинтересовали от приватизацията. Тоест трябва да има масови съкращения, отпадане на изисквания за запазване на заплати, на социални придобивки, за да станела по-гъвкава офертата. И Вие тук днес ни казвате, че сега ще се направи оздравителен план, който да осигури всички тези неща! Това е повече от несериозно! Вторият въпрос: какво може да се прави оттук нататък? Вече бяха предложени редица съвършено конкретни стъпки от колегите. Самият господин Стоенчев се оплаква, че няма пари за материали за изпълнение на поръчки, които са потенциално реализуеми от предприятието в сегашното му състояние! Има заявени средства, които са преведени, но се оказва, че не са отишли там, където трябва! Има огромна утилизационна програма, която виси на шията, грубо казано, на отбранителния комплекс, която се реализира извън ВМЗ! В света се стреля изключително интензивно, за съжаление, което става с боеприпаси – Вие казвате, че няма пазар за тази продукция! Абсолютно несъстоятелна е позицията Ви! Изходът е да не се сваля от Приложение № 2,

Уважаеми колеги, не исках да повтарям аргументите, които изложих на първо четене, но изглежда ще се наложи, защото не сте ги чули, а и се чувствам длъжна да опровергая господин Червенкондев. Вярно е, че и при предишни управления е имало проблеми във ВМЗ – Сопот, но ние не приемаме тезата Ви, че предишното правителство е докарало завода до това състояние, защото предишното правителство беше реализирало програмата за така наречения „индиректен офсет”, което означаваше голяма немска фирма да утилизира боеприпаси от цяла Европа, произведени навремето от ВМЗ – Сопот, на площадката във ВМЗ – Сопот. Голяма френска фирма искаше да произвежда резервни части и бяхме стигнали до подписване на договор, който стои в министерството, за резервни части за „Еърбъс”-и. Имаше цялостна програма, която включваше ремонт и подготовка на производствено хале за тази офсетна програма. Имаше програма за включване в утилизацията на Министерството на отбраната. От Вас се изискваше просто да ги продължите, не само да ги спрете, както направихте. Променихте цялото законодателство и Наредбата за специалните обществени поръчки, и в Закона за обществените поръчки премахнахте тази възможност, а що се отнася до оздравителния Ви план, като не искате да чуете нашите аргументи, Ви предлагам, колеги, да чуете аргументите на Пламен Димитров – президент на КНСБ. Господин Червенкондев ги е чувал, защото те дойдоха при нас в Комисията по икономика и там пише така: „В изпълнение на взаимното съгласие за изработване на оздравителна програма в дните след срещата мениджмънтът на ВМЗ представи на синдикатите първоначална информация за предстоящите преговори за оптимизиране дейността на дружеството. Тя обаче съдържа единствено предложение за съкращаване на 900 души персонал, но не и програма за оздравяване на дружеството. Такава политика ние не приемаме”. За каква оздравителна програма говорите? Говорите само за съкращение на онези хора, които Ви прочетох във Вашата стратегия как сте оценили като „персонал”, а те са професионалисти, които са подготвени, могат, и доказано са произвеждали високотехнологични продукти на световно равнище. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Методиев, господин Пирински започна със същностния въпрос: къде видяхте оздравителен план? Къде виждате оздравителна програма? Това Ви твърдение не е несериозно, то е абсурдно. Второ, говорим за задлъжняване на завода. Нима не разбирате, че само за последните четири месеца натрупаните дългове към „Кинтекс” отиват на 7 милиона? Натрупаният дълг към незнайно кой, предоставил 4-те милиона, значи Вие сте натрупали за четири месеца 15 милиона задължения при признанието на директора, че няма закупени материали за производство на каквато и да е продукция. Очевидно е, че „Кинтекс” превежда 7 милиона за заплати и за закупуване на материали за производство на конкретна продукция. Тези материали не са закупени. Това е престъпно управление на предприятието! Ами, ако другата фирма, която е привела 4-те милиона, ако, пак казвам, е държавната фирма „Терем”, която също не е в бляскаво състояние, и ако с тези 4 милиона сте платили заплатите и не сте закупили материали за производство на съответната продукция, какво правим? Този див популизъм, който беше разгърнат – ето, 4 милиона, решаваме въпроса – заплати, сълзи, лук и други ред неща, след два месеца предприятието ще бъде по-зле с тези задължения, за които Ви говоря и с тази си неспособност да произведе каквото и да е. В предприятието няма материали, с които да бъде произведена продукцията, евентуално за „Кинтекс” и техен потенциален външен договор.

не дай Боже, и „Терем”, и като цяло военнопромишления комплекс в резултат на едно безумно управление! Благодаря Ви, госпожо председател. Ще започна отзад напред – към господин Петков. Както казах и преди малко, както показах и с цифри – финансовото състояние на ВМЗ – Сопот, е от вчера, то е от много години. Вижда се, че с всеки изминат ден, макар и през изминалите две години да има по-големи продажби и по-малки загуби,

какви предложения са правени – да, на база на тази приета стратегия, на база на тези критерии, които бяха заложени в нея, тя не сработи.

Интересно – госпожа Нинова няколко пъти каза за офсетните поръчки, за директния и индиректния... Това бяха едни възможности за заобикаляне на Закона за обществените поръчки и казано по-леко, за да е прието от хората, в България какво се получаваше – в България българските предприятия чрез офсета продаваха евтино и после купуваха скъпо, обаче заобикаляйки Закона за обществените поръчки и именно тези 150 милиона са част и от тях. Да, имаше някакви продажби, имаше договори, но всички те водеха до едни огромни загуби. Ние това го прекратихме със Закона за обществените поръчки. Има си и специални поръчки по закона, така че това вече не важи. А що се отнася до тези договори, госпожо Нинова, които Вие цитирахте – специално можете да се запознаете с протоколи с номера 25, 28 и 29 на ВМЗ. Нека да кажа датите – 18 ноември 2008 в който с тази немска фирма се приема договорът, съответно Протокол № 28 от 1 декември 2008 г., в който тази същата немска фирма, за която казахте, че е с големите поръчки, предоставя на ВМЗ договор, който не е одобрен от Съвета на директорите. Възлага се на юридическа кантора да прецени този договор изгоден ли е за България и за българската държава. И от Протокол № 29, госпожо Нинова, от 3 декември 2008 г. ще ви прочета какво е решил Съветът на директорите. Считат, че на този етап не е целесъобразно участието на ВМЗ-ЕАД в откритата от Министерството на отбраната процедура за възлагане на специална обществена поръчка по утилизация на боеприпаси както от техническа, така и от икономическа гледна точка. Същото важи и за останалите договори. Това сте ни оставили в тези кашони! Това сте ни оставили като състояние на ВМЗ. И сега ние трябва да бъдем отговорни за всичко, което е станало.

моля след почивката да чуем мнението на директора на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по следните две причини. В Комисията по икономика той заяви, че стратегията, която от днес отменяте, е много добра като условия и че тези условия ще бъдат преповторени като условия в бъдещия конкурс, който ще се проведе, и че Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще заложи условия да не се съкращават работници. Така ли беше? мисля... Вторият ми аргумент да искаме неговото изслушване е мнението на синдикатите във ВМЗ – Сопот, които настояват, че ако парламентът реши ВМЗ да се продава без стратегия трябва да имаме гаранция от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, че продажбата ще се осъществи при съгласувани със синдикатите социални клаузи и неустойки при тяхното неизпълнение. Важно е, когато вземаме решение да премахнем стратегията и да прехвърлим всичко в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да изслушаме ръководството на агенцията какви намерения има оттук нататък. Предлагам след почивката да бъде изслушан директорът й.